Тревожна тенденция се наблюдава и по отношение на цената на дълга, като очакванията са в следващите месеци и години цената да продължава да нараства, а оттам и лихвените разходи. По наши оценки и на база на отчета за 2021 г. при тази тенденция за 2025 г. може да се очаква те да достигнат около 2,5 млрд. лв., или с около 2 млрд. лв. повече спрямо последните години, а сумарно разходите за лихви за периода 2023 – 2025 г. да достигнат близо 5 млрд. лв. Тази тревожна тенденция поставя редица въпроси по отношение на фискалната стабилност и способността на държавата да се финансира устойчиво. Подобни лихвени разходи са необичайно големи по размер и са съпоставими с цялостната издръжка на консолидирания бюджет, отчетена през 2021 г. Пет милиарда лева са съпоставими и с цената на изграждането на два пъти на автомагистрала „Хемус“ от София до Варна. Във връзка с горното, моля да ни информирате за стратегията за финансиране до края на 2022 г. и прогнозите за необходимото дългово финансиране за следващия тригодишен период, както и оценката за лихвените разходи за същия период. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Госпожо Министър, заповядайте.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

погашенията по държавния дълг са 3 млрд. лв., или общо необходимият ресурс е 9,2 млрд. лв. Одобреният размер на нов държавен дълг е 10,3 млрд. лв., като остатъкът от 1,1 млрд. лв. в края на годината осигурява ресурс за осъществяване на плащанията главно за пенсиите в началото на януари 2023 г. Оценката на фискалния резерв по сметки в БНБ и банки в края на 2022 г. достигна до 6,3 млрд. лв. при минимален размер от 4,5 млрд. лв., с което се гарантира ресурсът за посочените плащания в началото на януари 2023 г. Дългът на сектор „Държавно управление на България“ е един от най-ниските в Европейския съюз – съществено под горния праг на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60% от брутния вътрешен продукт, като съгласно последните публикувани данни от Евростат, отнасящи се за дълга към 30 юни 2022 г., по-нисък дълг като дял от БВП има само Естония. да се отбележи, че при встъпването в длъжност на служебния кабинет привлеченото дългово финансиране през 2022 г. е от вътрешния пазар и е в размер на 1,8 млрд. лв. С оглед на малкото разполагаемо време, отчитайки силната волатилност на финансовите пазари и ясно изразената тенденция в Европейския съюз и в световен мащаб за нарастване на цената на дълговото финансиране, в резултат на геополитическата несигурност, високата инфлация, политиката на Европейската централна банка и Федералния резерв за продължаващо увеличаване на основните лихвени проценти, неблагоприятните перспективи за забавяне или спад на икономическата активност, Министерството на финансите предприе действия за осигуряване на необходимото финансиране за гарантиране на ликвидността на държавния бюджет. В резултат на това към 19 октомври 2022 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 35,3 млрд. лв., което представлява 21,8% от брутния вътрешен продукт,

на поетия нов дълг чрез емисии на ДЦК в размер на 7 млрд. лв., в това число на вътрешния пазар 2,6 млрд. лв. и на външния пазар 4,4 млрд. лв., и извършените погашения по падежирания през годината държавен дълг в размер на 2,9 млрд. лв., от които 2,6 млрд. лв. по външния дълг и 0,3 млрд. лв. по вътрешния дълг. В началото на годината до 19 октомври на вътрешния пазар са пласирани държавни ценни книжа с номинална стойност, както вече казах, 2,6 млрд. лв.

ценни книжа с номинална стойност 0,3 млрд. лв. при среднопретеглена доходност от 4,96%. По линия на Глобалната средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари на 15 септември Министерството на финансите пласира на международните пазари два транша облигации, деноминирани в евро, с общ размер от 2,25 млрд. евро. Първият транш е със срочност от седем години и обем от 1,5 млрд. евро, лихвен купон от 4,125% и доходност от 4,346%. Вторият транш е със срочност от 12 години, обем от 0,75 млрд. лв., лихвен купон 4,625% и доходност от 4,823%. До достигане на лимита на програмата остават 2,1 млрд. евро. По отношение на перспективите пред осигуряване на дълговото финансиране през 2023 г. – изключително зависи от това какъв дефицит ще бъде гласуван за 2023-а, 2024-а и 2025 г., вече коментирахме размера на базовия вариант на дефицитите и размера на дълга, който при такива дефицити би следвало да бъде изтеглен, в предходното изслушване.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Велкова, считате ли, че ще може да бъде осигурена необходимата ликвидност от международните и вътрешните пазари за 2023 г. при дефицит от 6,6% от брутния вътрешен продукт? Ще има ли ликвиден проблем и при каква доходност ще бъдат осигурени необходимите средства? И като допълнителен въпрос – понеже може би всички колеги ги интересува, бихте ли споделили с нас какво стана с вчерашната емисия,

При условие че бъде приет Законът за държавния бюджет за 2023 г. с дефицит от 6,6%, това категорично отдалечава всякакви перспективи на България за еврозоната, което беше малко или много ключово, че все още е налична подобна перспектива – ключово за доходността, която имахме месец септември на външната емисия. емисия. Мисля, че много трудно би се осигурила ликвидност, тъй като в момента пазарите знаете, че са изключително волатилни, изключително лоши са перспективите пред пазарите, дори една Германия трудно набира обем спрямо този, който тя желае да набере от външните пазари. По отношение на емисията, аукционът, който беше проведен вчера, който е за 3 години и половина – изключително висока доходност, вследствие на което е увеличен спредът спрямо бунда, вследствие на което към момента канцелирахме тази емисия, защото в крайна сметка ни е необходима ликвидност, но не на всяка цена. Средната доходност е 5,80% и спреда спрямо бунда – 338 базисни точки. Благодаря Ви. Господин Василев от името на „Продължаваме Промяната“. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаема министър Велкова, уважаеми колеги! Вече цял ден ние се занимаваме с една приказка, защото стана ясно от госпожа Велкова, че бюджет няма да бъде внесен с тези параметри, тоест проектобюджет с такива параметри няма приет от Министерския съвет и няма да бъде внесен – стана ясно и защо. В този уж проектобюджет приходната част е подценена с 4 млрд. лв., разходната част е надута с 3 млрд. лв. капиталова програма над рекордната капиталова програма тази година, която така или иначе няма да се изпълни тази година, тоест има 7 млрд. лв. от тези въпросни 11 млрд. лв. дефицит, които са лъжа. Дефицитът, ако се направи истински бюджет и той бъде приет от Министерския съвет и бъде внесен с всички социални мерки, които са заложени в нашия бюджет – с продължаване на политиките, които са заложени, би бил 4 млрд. лв., или 2%. Дотук с лъжата. Проблемът, госпожо Велкова, е, че тази лъжа – българските граждани дали ще ги наплашим, или няма да ги наплашим, дали ще повлияем на изборите, или няма да повлияем на изборите, няма никакво значение чак толкова много. Проблемът е, че тази лъжа беше изречена, преди България да излезе на международните финансови пазари да набира дълг, и когато Вие заявите, че ще има дефицит от 11 милиарда, а не дефицит от 4, на каква лихва очаквате да Ви дадат дълга? Това е директна щета върху българските финансови интереси, директна щета, направена и калкулирана с политическа цел.

заложим инфлацията, която Вие сте заложили, какъв е размерът на брутния вътрешен продукт, какъв е размерът на допълнителните приходи и ако махнем тези 3 милиарда допълнителни разходи в капиталовата програма, които госпожа Нинова смята, че са за самолети, но Вие така и не обяснихте за какво са, и падне със 7 милиарда общо де факто дефицитът, при 4 милиарда дефицит на каква доходност смятате, че можем да го финансираме и дали текущото финансиране, което вече сме набрали във фискалния резерв, който мисля, че към 21 октомври беше почти 13 милиарда, като махнем тези 4 милиарда, оставаме на 9, което е горе долу каквото получихте юли, та моят въпрос е – защо не предлагате този план и защо не внесете такъв бюджет, вместо да плашите хората и международните финансови пазари?

Ще започна първо от разходите. По отношение не капиталовите разходи, тъй като не отговорих на въпроса на госпожа Нинова относно разходите за вторите самолети, разчетите, които са заложени в тази прогноза, която е направена базово от Министерството на финансите, за 2022 г. разходът е 31,1 млн. лв., за 2023-а – 36,5 млн. лв., за 2024-а – 87,5 млн. лв., за 2025-а – 135 млн. лв. Това всичко е в рамките на Националния план, който е гласуван, за достигане на разходите за отбрана до 2024 г. в рамките на 2% от брутния вътрешен продукт. По отношение на капиталовите разходи по Плана за възстановяване и устойчивост. Ако искаме да получим второ и трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост,

и се очаква до края на годината да възлезе на 100 млн. лв., така че ръстът на капиталовите разходи е основно в сметките за средства от Европейския съюз. Разходите за капиталови разходи по сметки за средства от Европейския съюз за 2023 г. са над шест милиарда Ако те не се случат, просто няма да имаме и приходна част, няма да постъпят и в българската икономика. В Плана за възстановяване и устойчивост голяма част от инвестиционните проекти са подценени и ще се налага дофинансиране, защото остойностяването не е направено в пълния размер, така че да може да се постигне инвестицията. С постигането на инвестицията и осъществяването на инвестицията ние постигаме мерките, срещу които получаваме средствата по второ и трето плащане. Освен това и в инвестициите, и в реформите не са оценени средства за самото осъществяване на реформите, защото има реформи, които изискват ресурс от националния бюджет. Пример за такава такава реформа са измененията, които се предлагат в Закона за биологичното разнообразие. Там трябва да се създаде структура, трябва да се извършва дейност, за която е необходимо да има финансиране от националния бюджет, за да може да се осъществи и да се реализира реформата, защото отчитането на реформата не е само приет законопроект от Народното събрание. Така че в капиталовите разходи не считаме, че са надценени. Те биха могли да не се случат, не се извършат съответните обществени поръчки, не се реализират инвестициите, но това автоматично означава загуба на приходи по второ и трето плащане. Освен това плащането, което получаваме, първо плащане от 2 милиарда и 600, то всъщност балансира в 2022 г. в „Текущи разходи“ и „Други разходи“ на националния бюджет, а в 2023 г. ние вече трябва да си извършим разхода, срещу който сме получили тези 2 милиарда и 600 в 2022 г. или очакваме да ги получим месец декември. По отношение на приходите. Не считам, че експертите на Министерството на финансите, които са дългогодишни колеги и екип, не могат да направят коректна прогноза и са занижили прогнозата,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа! Наистина и аз не смятам, че цяла институция ще си позволи да разказва приказка на хората, и то сериозна институция като Министерството на финансите. Аз вярвам в експертния потенциал и в добросъвестността на Министерството на финансите, които са изготвили включително и този сценарий, който, както казахме, е непроменена политика или наследството, което получаваме от предходния кабинет, така че мисля, че е състоятелно да се занимаваме. Мисля обаче, този дефицит, който ни е показан, тъй като е само наследството, наистина не отразява в пълнота това, което, включително и тук, си говорим в последните дни, и предложенията, които чуваме от някои парламентарни групи, които, ако бъдат приложени на практика, това означава допълнително още 6 млрд. лв. дефицит, включително и допълнително още 6 милиарда дълг. Тоест към тези 16 милиарда, които имаме като оценка за следващата година, трябва да прибавим и тези 6 милиарда и тогава числово вече отива съвсем друга орбита. Отделно може би наистина имаме необходимост от дискусия в този парламент и се надявам да я проведем и за Плана за възстановяване и устойчивост. От една страна, от гледна точка на средствата, които очакваме, от гледна точка на забавянето какви са причините, и от гледна точка на това какво наистина имаме да изпълняваме към така наречени реформи и кои от тях са изпълними, и то изпълними от гледна точка на институции, които ще бъдат натоварени с несвойствени за тях функции. Тук не говоря за Антикорупционната комисия. Говоря за институции, които са част от системата на институции от изпълнителната власт, които наистина ще бъдат натоварени с функции, които няма как да изпълнят твърде вероятно, но мисля, че за това трябва да отделим допълнително време и да направим тази дискусия. Ние наистина се намираме в сериозна ситуация и трябва да я оценим отговорно и конкретно и да видим може ли нещо да направим и как да я променим. Госпожо Министър, моят въпрос е: да повторите пред нас по колко милиарда дълг в следващите три години трябва да получим, Ако може да споделите Вашето виждане по въпроса: създаването на редовен кабинет, който носи ясна политическа отговорност, може да разкаже и на международните пазари състоятелна история за реформи и за това как ще се справи с тези фискални проблеми, според Вас ще намали ли тази рискова премия, която наблюдаваме сега, и ще падне ли исканата от нас доходност по държавния дълг? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Чобанов. Госпожо Велкова? При така разработената прогноза новият дълг за 2023-а възлиза на 15 милиарда и 900, за 2024 г. на 15 милиарда 990…

допълнителните разходи, с които би се натоварил бюджетът, са между 7 милиарда и 5 милиарда допълнителни в зависимост... Конкретната сума може да се изчисли, когато се конкретизират част от предложенията, тъй като не са конкретизирани в срокове.

за 2025-а на 85 милиарда 389, и съответно лихвените плащания на 823 милиона за 2023-а, на милиард и 700 за 2024-а и на 2 милиарда и 600 за 2025 г. Естествено, ако има редовен кабинет, който е с парламентарно мнозинство, би постигнал по-ниски доходности, отколкото едно служебно правителство. въпроси от място. Имаме втори кръг, може да зададем уточняващи и допълващи въпроси, може по време на становището по изслушването в риторичен аспект да зададем също. Това накъсва мисълта на министъра. Мисля, че след

Аз не съм човекът, който ще дава оценка на Вас спрямо предишната длъжност, която сте заемали в Министерството на финансите, но едно е безспорно. В крайна сметка цялата отговорност носи съответният министър – в случая предишният министър на финансите, и респективно министър-председателят. Никой от тях няма право да се крие

нека да не коментираме това какво сте изпълнявали като заместник-министър, няма да коментираме и това как се крият зад Вашия гръб за това, че заради тях не сме взели дълг, който в момента сме взели вече, и сме ощетили бюджета с 900 милиона. Конкретно за това, което искам да коментирам, и тези нарастващи суми, които ние плащаме, ще продължим да плащаме в следващите десетилетия, и по-точно казано, Вие споменахте преди малко Маастрихтските критерии и това, че сме далеч от тях, в крайна сметка ние продължаваме да трупаме дългове, продължаваме да плащаме вече в пъти по-високи лихви и ще продължим най-вероятно така. В тази връзка, в дългосрочен план Министерството на финансите има ли изготвен анализ докъде и какво може да си позволяваме спрямо този бюджет, който беше приет, който най-вероятно ще продължи и ще искат управляващите следващия път да приемем? И по-скоро датата 1 януари 2024 г. реално изпълнима ли е България да влезе в следващия – в кавички казвам – Клуб на богатите, защото това ще досъсипе нашия суверенитет или нашата фискална, монетарна и каквато и да било сигурност, ние въобще готови ли сме за там? Защо Ви питам? Защото от БНБ ясно и точно казаха, че анализът за влизането в еврозоната е готов, предоставен е на Министерството на финансите, респективно всички специалисти, всички Ваши подчинени би трябвало да са го анализирали и Вие да сте информирана до какво ще доведе влизането в еврозоната. На фона на цялото това безумие, което предишното правителство заложи, на това, което имаме като фискални показатели, на това, че продължаваме и ще продължаваме все повече да теглим нови и нови кредити, много Ви моля наистина да отговорите: готови ли сме и отговаряме ли на условията за влизане в еврозоната, или просто за пореден път ще стане, както с Гърция, да скрием показателите в името на това да сме част от така наречения Клуб на богатите? Благодаря Ви. Конвергентният доклад, който ще бъде направен за България, ще бъде от Европейската комисия, ще бъде през месец февруари и ще бъде оценено изпълнението за 2022 г. Както Ви докладвах в предишното изслушване, ние там имаме икономия в разхода в размер на около 1 млрд. лв. и имаме незначително преизпълнение в прихода, което позволява, имайки предвид дерогацията, която е дадена, за приспадане на ковид разходите, а ние такива имаме през 2022 г., които са 1,8% от брутния вътрешен продукт, да влезем в критериите за дефицита начислена основа, приспадайки ковид разходите. Естествено е, че когато правят, изработват конвергентния доклад, гледат и напред какво сме предвидили в средносрочен период като план. При условие че се предвиждат значителни дефицити и дългово финансиране, това би било пречка при влизане в еврозоната.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Велкова, Вие казахте в предишно Ваше изказване, че очаквате да получим от Плана за възстановяване и устойчивост 2,6 млрд. лв. до края на годината и че те ще влязат във фискалния резерв. Но моят въпрос е: каква е степента на Вашата увереност, че българският проект ще бъде одобрен, Европейската комисия ще осъществи трансфера? Какво е направил служебният кабинет това да се случи и да се гарантира, че парите ще влязат по сметките на държавата? И ако това все пак не стане, то тогава какъв ще бъде фискалният резерв на страната ни? Какви са рисковете за финансовата стабилност на българската система за 2023 г.? Благодаря Ви. Подадено е първо искане за плащане пред Европейската комисия. В момента сме в непрекъсната комуникация с Европейската комисия, тъй като тече процесът на оценка. Имаме увереност, че до 10 декември средствата ще бъдат преведени на България. При условие че тези средства не бъдат преведени, те първо не постъпват във фискалния резерв, а те балансират, те са в приходната част и финансират разходи и намаляват дефицита. При условие че те не бъдат преведени, ние ще приключим с по-висок дефицит и трябва да предприемам действия за икономия на разходи и запълване на лимита за дълга до разрешения от Закона лимит. Благодаря Ви. „Демократична България“. Госпожо Министър, виждаме какво е състоянието на дълговите пазари в момента вследствие на политиката от последните месеци на централните банки да се опитат да задържат инфлацията на по-ниски нива. Колко е успешна, ще стане ясно през следващата година, засега нещата не изглеждат особено добре и в този смисъл не е само вчерашната емисия от държавни ценни книжа, но и виждаме, че лихвите и доходностите по дълга в целия свят се качват изключително бързо, а цените на активите спадат, на всички класове активи на практика, което ще дойде и в България в един момент. Въпросът ми е: има ли план Б Министерството на финансите, при положение че догодина е напълно възможно лихвите да достигнат екстремно високи нива? Имам предвид лихвите по дълговете – на практика за всички държави, не само за България. По този начин даже не е ясно въобще дали ще има достатъчно поръчки, както вчера се видя на аукциона. Какъв е план Б? Ясно ми е, че Вие сте служебен министър и не би трябвало да давате дългосрочна... ПАНЕВ: Факт е, че е служебен министър, който може да остане още известно време на тази позиция, не би трябвало дългосрочно да разсъждавате може би по въпроса, но все пак ние трябва да имаме план Б за финансиране на българския държавен бюджет или за намаляване на бюджетния дефицит евентуално, който и аз като господин Василев смятам, че няма да бъде 6,6% от брутния вътрешен продукт, дори при тези данни е по-малък. Какъв е план Б за финансиране извън фискалния резерв, който в момента е на сравнително здравословни нива, предкризисни но и във връзка с това, че наистина дефицитът през следващите няколко години в условия на криза, в условия на временно екстремно високи лихви може да се окаже прекалено висок? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Панев. Госпожо Министър. връзка с политиката, която приема Федералният резерв и Европейската централна банка за покачване на лихвите, която най-вероятно ще продължи, продължи, повечето от държавите в Европейския съюз и в еврозоната предприемат действия за намаляване на дефицитите по бюджетите си, тоест затягат фискалната политика. Това се коментира както на ЕКОФИН, така се коментираше и на срещата на Международния валутен фонд и Световната банка. Така че дългосрочно едно редовно правителство, с парламентарно мнозинство, би следвало да види как може да се оптимизират разходите, за да може да приведе дефицитите в по-ниски нива и да се предприеме консолидация, тъй като финансирането на дълговите пазари ще бъде скъпо и трудно.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги! В хода на дискусията за бюджета и за дефицитите стана много пъти дума за пенсии, за помощи, за компенсации, но нито веднъж не стана дума за минималната работна заплата. В този смисъл въпросът ми е: правени ли са разчети за увеличаване на минималната работна заплата? Как това ще се отрази на бюджетната прогноза и съответно на бюджетния дефицит?

Да, правени са разчети за увеличаване на минималната работна заплата при вариант 760 лв., По принцип увеличение с 10 лв. на минималната работна заплата влошава дефицита от 50 млн. лв., тъй като разходите, които следва да извърши бюджетът, са в по-голям размер от приходите, които ще генерира бюджетът от увеличаване на минималната работна заплата, тъй като има разходи на бюджета, които са обвързани с размера на минималната работна заплата. заплата. Правени са разчети, имаме ги в три варианта. По принцип разчетите не е трудно да се направят и в четвърти и пети вариант, но това влошава дефицита. Благодаря Ви. Преминаваме към втори кръг въпроси. ГЕРБ-СДС – господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Велкова, уважаеми колеги! При изготвянето на актуализацията на бюджета за 2022 г. многократно дебатирахме в тази зала и в присъствието на бившия финансов министър господин Василев, във Вашето, госпожо Велкова, като заместник-министър, че се очаква повишаване на лихвените плащания към средата и края на годината. Естествено, ние апелирахме да се финансира дългът и дефицитът, който беше вдигнат, таванът за тази година, помните, до 10 млрд. лв. За първи път в историята на държавата държавата такъв висок таван на дълга да се достигне! Имаше дебати и по финансирането на дълга, в коя част на годината да бъде направено. Ние съответно изисквахме това да се случи в първото полугодие на годината, когато прогнозите за пазарите бяха по-добри. Очаквано беше към края на годината и втората част на годината лихвените нива, при които се отпуска дълг, да са по-високи. Въпросът ми е: защо не се емитира такъв дълг при очаквания дефицит, който има и в бюджета за 2022 г.? Ние отиваме много напред във времето – 2023-а, 2024-а, стряскащите прогнози за 2025 г. Нас ни интересува защо финансирането на дефицита за тази година се забави? И защо не се емитира, когато пазарите бяха по благосклонни към българската държава – на по-ниски лихвени нива, не проведохте емисии,

Таванът за дълга е висок, както вече обясних, по простата причина, че той служи за финансиране на дефицита, обуславя се от дефицита, от рефинансирането, което имаме по стария дълг, и осигуряване на плащания за месец януари, основно в частта „Пенсии“. Емитирането, от началото се емитираше на вътрешния пазар, изчакваше се приемане на Закона за държавния бюджет, след това започна да се подготвя външната емисия, пазарите станаха волатилни и както каза и господин Василев, наистина мисля, че в края на юни или началото на юли беше,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Велкова! Първо, бих искал да се извиня за зададения въпрос от място. Наистина може би по правилният вариант е тук от трибуната. Ще си позволя, преди да Ви задам моя въпрос, да адресирам нещо, което Вие казахте, а това е именно, че Вашата прогноза за ръст на брутния вътрешен продукт през 2023 г. е базирана на прогнозата на БНБ. Бих искал да Ви напомня, че прогнозата на БНБ за тази година за ръст на брутния вътрешен продукт беше само 1%. Реалните данни показват, че първото полугодие ръстът е над 5% и се очаква годината да завърши с около 4% ръст на брутния вътрешен продукт. Тоест, ако Вие базирате Вашата прогноза на такъв тип данни, рискувате да изготвите един неактуален бюджет, който да ощетява значително приходната част. Моя въпрос към Вас ще го нарека нероден Петко: нероден Петко е този бюджет, който всички ние дискутираме днес тук, но никой не е виждал. Бих искал да напомня на всички народни представители и на зрителите, които ни гледат в този момент, че реално бюджет не е входиран в Народното събрание. Това, което чухме от предишното изслушване, е, че Министерството на финансите има три варианта, чухме, че не се знае кой вариант ще се внесе или може би ще се внесе последният, който е продължаване на валидността на миналогодишния бюджет. Но в същото време дискусията минава на ниво някакви много милиарди заеми, дефицити и тази информация се яхва от част от парламентарните групи, които казват, че едва ли не тези заеми вече са взети и икономиката потъва, държавата фалира и така нататък. Моля Ви, нека да бъдем отговорни към обществото. В момента много зрители ни гледат и те очакват от нас да чуят реално какво се случва. Това, което се случва в този момент, е липса на държавен бюджет, внесен от Министерството на финансите, липса на информация какво ще се внесе, но за сметка на това целодневна дискусия на може би най-скъпия орган в тази държава върху нещо, което никой не знае какво ще бъде?! Госпожо Велкова, през краткото си управление настоящият служебен кабинет, от който сте част и Вие, изтегли държавен дълг с обяснението, че средствата ще бъдат използвани за погасяване на падежиращ стар дълг. Прави впечатление, че новопривлечените заемни средства седят налични по сметките на държавата, като фискалният резерв нараства до близо 13 млрд. лв. към 21 октомври. В изнесените от Вас данни за Проект на държавен бюджет, версия 1 или версия 2, или версия 3, аз се загубих, признавам си, прави впечатление, че е заложено ново теглене на заем за погасяване на същото падежиращо задължение, за което вече беше изтеглен заем тази година. Моля да отговорите на въпроса: защо държавата ще тегли два пъти средства за погасяване на един и същи дълг? И говорейки за дълг на база на първото Ви изслушване, става ясно, че има огромен резерв в приходната част и няма необходимост от теглене на този колосален дълг, с който плашим в този момент гражданите, който е планиран във версия 1,2,3,3,3.1.2.7 , не знам, аз се загубих?! Имаме ли бюджет, нямаме ли бюджет? Кой е той? Какъв е дефицитът? Ще има ли дефицит? Ще има ли ръст на брутния вътрешен продукт? Не стана ясно. Според мен дефицит от 6% е абсурден, той ще бъде около 2%, а държавата ще има пари, за да реализира 16-те мерки на „Продължаваме Промяната“, включително мерките, свързани с вдигане на доходите – минимална работна заплата, пенсии, увеличение на данъчните облекчения на 50%. (Председателят

Искам да Ви благодаря, че в началото на Вашето изказване – въпрос, демонстрирахте парламентарна етика към министъра. И да обърна внимание, че задаването на въпроса започна на втората минута и 30-ата секунда от същото. Моля да се придържаме към регламента. Това е към всички колеги. Благодаря Ви. Госпожо Министър, заповядайте. прогнозата, която е разработило Министерството на финансите – макропрогнозата, тя е по моделите на екипа на Министерството на финансите. Просто я сравняваме с прогнозата, която е разработил екипът на Българската народна банка, а не се съобразяваме и не си разработваме нашата прогнозна база на базата на прогнозата на Срокът, в който правителството е задължено по Закона за публичните финанси да внесе проект на бюджет, е 31 октомври. Той все още не е изтекъл. До 31 октомври в Народното събрание ще бъде внесен така нареченият удължителен закон, какъвто имахме и миналата година. На сайта на Министерството на финансите ще бъде качен Законопроектът и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза с дефицитите, които сега коментирахме, за да може евентуално при формиране на правителство, когато се водят разговорите и дебатите, да имат предвид как това се вписва в управленската програма на коалицията, която ще състави редовно правителство. По отношение на това, че теглим два пъти дълг за едно и също нещо – това е абсолютно невярно. невярно. Казах Ви, че на 30 септември, това може лесно да бъде проверено, фискалният резерв е 12,1 млрд. лв. Имаме реализиран излишък към 30 септември от приблизително един милиард, който трябва да бъде приспаднат, защото той ще финансира разходи. Дефицитът, който е очаквано изпълнение на Закона за бюджета за 2022 г., който е по-нисък от този, който е гласуван в актуализирания бюджет, е 5,8 млрд. лв., които също трябва да бъдат финансиране. Очакваме по инструмента Shuart да постъпят около 900 млн. лв. в частта „Финансиране“ в същото време очакваме да направим и в частта „Финансиране“ директни плащания в приблизително същия размер към земеделските производители. При тези всички допускания, ако не се емитира повече дълг от този, който е емитиран до момента, фискалният резерв би бил в края на годината 5 милиарда и 600 при

Уважаеми господин Председател, госпожо Министър! Виждаме, че много бързо доходността по българските ценни книжа стигна от под 1% до почти пет. Моят въпрос е: има ли в Министерството на финансите изчисления каква е границата на цената на нов дълг като доходност, над която вече ще е застрашена способността на страната да изплаща дълга по матуритетни сектори по валутите на емитиране на дълга? Ако имате такива изчисления, защо те не са публични? Ако нямате, не считате ли, че е по-добре да внесете балансиран бюджет, вместо да задлъжняваме, включително и нашите деца и внуци? Благодаря. Както вече Ви казах, при тези хипотези, по които е разработен базовият бюджет, при действащи политики лихвените разходи по обслужване на дълга нарастват. Балансиран бюджет е свързан с много тежки политически решения, които трябва да бъдат взети, за да може да се постигне балансиран бюджет или намаляване на дефицита, което не считам, че е отговорност на служебното правителство. Именно в тази връзка ще предложим проект на удължителен закон, който може да бъде използван при формиране на редовно правителство, за време, за да си адаптира собствената управленска програма към така разработения базов сценарий от Министерството на финансите или да послужи за финансиране през следващите месеци, ако няма сформирано редовно правителство.

Уважаема госпожо Министър! Честно да Ви кажа, уважаеми колеги, обърках се вече какъв въпрос да задам. Час и половина водим някакъв дебат. Всеки един от колегите излиза и говори за коренно различни неща. Все пак дебатът беше за дълга. Един говори за минимална работна заплата, друг за праговете, трети, като Вас – говори за 16 милиарда дълг догодина и следващите години. Честно да Ви кажа, първата точка, която беше в днешния дневен ред, имаше някаква логика – да изслушаме какво мислим. В момента сме в някаква абсолютно имагинерна история – внесени три варианта на бюджет. По кой от тези три… (Реплики.) Те не са и внесени. Те се обсъждат. По кой от тези три варианта ние коментираме за догодина 16 милиарда дълг или 12 милиарда дълг? По какъв бюджет дефицит 3%, 5%, 8%, кой от тях? Цялата история ми прилича малко като на оня хубавия анекдот „Какво е това Давос?“ – голямото събиране, където обяснението в „Нюзуик“ беше, че това е една… Няколко милиардери обясняват на няколкостотин милионери как да се грижат за народа си. В целия този хаос на мен ми се ще да Ви задам един конкретен въпрос: все пак тези 16 милиарда, за които говорихме, по кой от вариантите са и какво според Вас е най реалното? Все пак Вие би трябвало също да се ориентирате днес какво е настроението на залата. Какво очаквате от тази зала? Защото, ако ще гласуваме въобще бюджет, ние ще го гласуваме. Кой от вариантите според Вас е най-добрият, който Вие може би ще предложите на правителството? Благодаря Ви. Вариантът с 16 милиарда дълг е при базов сценарий 6,6% дефицит, който е при запазване действието на политиките, които са приети до момента и които са действащи за срока, за който те продължават да действат през следващите години. Вариантът, който ще бъде внесен от правителството, ще бъде така нареченият удължителен закон. Благодаря Ви, госпожо Министър. От „Демократична България“ – господин Димитров, заповядайте. Уважаеми господин Председател, госпожо Служебен министър, уважаеми дами и господа! Аз ще преведа, за да бъдем напълно наясно, какво казва госпожата финансов министър. Тя казва следното нещо: ако искате да намалите дефицита, вземете го свършете в тази зала, ние, служебното Министерство на финансите и въобще служебният Министерски съвет, такива предложения няма да правим. Тоест те няма да се ангажират с никакво намаляване на никакви разходи. Защото искат да изглеждат максимално добре и никакъв разход те да не са намалили. Това Ви казва цял ден днес. Това е посланието. Затова и няма да направят предложение за по-нисък дефицит. Идва логичният въпрос: съгласни ли сме и отговорно ли е подобно поведение? Аз казвам веднага, и ние смятаме от „Демократична България“, че не е така. Би трябвало Министерството на финансите, независимо че е служебно правителството, да каже своите идеи за по-нисък бюджетен дефицит, включително за по-ниски разходи. Те да кажат разходите, които могат да бъдат намалени. Защото другото е: хайде да бъдем целите в бяло, всички разходи да бъдат увеличавани, казва служебното правителство, и ние няма да предложим нито един разход, било то капиталов или друг, нито един, да бъде намаляван. Това казват те и ни е най-лесно да предложим удължаване на действието на сегашния бюджет, за да не влизаме в никаква такава конкретика и да може съответно президентът и служебният кабинет да дават всичко на всички, на който им е поискал. Госпожо Министър, не смятате ли, че е много по-сериозно, много по-отговорно Вие да предложите като служебен министър, независимо какво ще се случи с избирането или неизбирането на правителство, план за поетапно намаляване на бюджетния дефицит? Може да е за три години. Как го намалявате през 2023 г.? Какво може да се направи? После през 2024 г. и през 2025 г. да влезем със сигурност под 3% бюджетен дефицит, каквато е европейската практика. Тоест аз не смятам, че това е отговорност само на Народното събрание. И ние не смятаме, че в този въпрос и в този разговор Министерството на финансите трябва да казва:

Намаляването на бюджетния дефицит става чрез промяна в политиките. Не считаме, че служебно правителство, което е експертно, което е без парламентарно мнозинство, подкрепа, следва да променя вече въведени и действащи политики. Естествено, че имаме варианти и Ви казах, че имаме такъв вариант, който е в рамките на дефицита, който е по Маастрихтските критерии, но пример за промяна в политика – това е отпадане на всички намалени ставки по ДДС. Това е промяна на политика. Това е гласувано от Народното събрание с определен фиксиран срок докога да действат тези намалени ставки. Друг вариант е например увеличаване на акцизните ставки на тютюна и тютюневите изделия, които не бяха приети от предишния парламент. Това също е вариант за повишаване на приходите. Има варианти, но затова е необходимо да има редовно правителство с парламентарна подкрепа, за да може да вземе съответните политически решения. Иначе експертно Министерството на финансите би подпомогнало и би подготвило и предложило всякакви мерки, които вече да бъдат обсъдени от политиците и Благодаря Ви. От „Български възход“? Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Позволете ми, госпожо Министър, категорично да не се съглася с Вас, че Вие не може да въвеждате нови политики. Пример за това въведените компенсации за бизнеса, които миналата година точно служебен кабинет въведе. В тази връзка, очевидно средствата за компенсация на бизнеса във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са недостатъчни. Въпросът ми е свързан с това: предвидени ли са в програмата Ви средства за попълване на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ с

Размерът на бюджетния дефицит се отразява неутрално, тъй като приходът покрива разхода. Както Ви казах преди малко, разработва се законопроект, той вече е разработен, ще бъде

Предвижда се те да бъдат изплащани от Фонда и не влияят на дефицита, тъй като приходът покрива разхода. Единственото правило на Закона за публичните финанси, ще бъде нарушено, е, че много вероятно да сме над 40% разходи от брутен вътрешен продукт на консолидирана фискална програма. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Уважаеми колеги, пристъпваме към отношение по изслушването. Господин Ананиев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, приятно съм изненадан от последния анонс, който направихте. Аз, ако бях на Вашето място, също щях да вкарам удължителен закон, който да действа до избора на редовно правителство, което да приеме своята програма. Действително в Бюджетната комисия имаме възможност да водим разговори по отношение на приходите и на разходите, без да променяме съответните политики – дали са данъчни, или разходни политики, просто оценка на база на макроикономическата прогноза, която ще разгледаме, ще я дебатираме и ще уточним в Комисията по бюджет и финанси, а след това, разбира се, и в пленарната зала. Неприятно впечатление ми направи поведението на бившия редовен министър на финансите, който се опита да прехвърли на Вас всичко онова, което дискутираме днес. Това е неговият бюджет. Това са неговите политики. Вие сте ги остойностили целогодишно и сте ги съобразили с макроикономическата прогноза, която е разработило Министерството на финансите.

да разработите една бюджетна прогноза, базирана на политиките на управляващото мнозинство допреди няколко месеца. Да, въпросът е за дълга. Дългът при това положение и при тези политики всяка година ще се увеличава с 16 млрд. лв., което означава за три години 48 млрд. лв. като видях какъв макроикономист сте и как си играехте – нагоре милиарди приходи, надолу милиарди разходи, просто ще Ви посъветвам да не се обаждате много, защото създавате смях – смях създавате. Господин Ананиев, моля, без диалог от трибуната. КИРИЛ АНАНИЕВ: Няма макроикономист и министър на финансите, който довчера да казваше, че в основата на икономическото развитие и на растежа са капиталовите разходи. Борехте се в Бюджетната комисия как 8 млрд. са даже малко, за да върви държавата напред, днес да ги сваляте с милиарди. Тогава не давахте един лев за увеличение на доходите на населението, сега давате 20 млрд. за увеличение на пенсиите. Просто не мога да Ви разбера какво искате. (Ръкопляскания от

като ги сравните с нетния размер на дълга, който е от 1997 г., до края на тази година 37 милиарда, нетният размер само за тези три години е двойно по-голям прави дълга двойно по-голям, защото от 48, като извадите падежиращия заем 10 млрд. и 100 милиона, мисля, се получава 37. Вие за три години искате да го удвоите. (Реплика Така че аз мисля, че този разговор беше необходим. Този разговор ще продължи в Бюджетната комисия и във всички останали комисии, разбира се, и ние ще представим тук становищата, които да ги дебатираме и да вземем най-правилното решение. Благодаря. Заповядайте, господин Василев. Просто молбата ми е жанрът разговор между бивши финансови министри

Колеги, на какво ставаме свидетели днес? Бюджетът, който приехме и актуализирахме, беше приет с гласовете на всеки един от Вас. В това число и Вие, господин Ананиев, гласувахте за този бюджет. За – 230 гласа за. Не казвам, че всеки един в тази зала се съгласи, че това е един добър бюджет и гласува за него. Извинявам се, 230 от 240 народни представители – има 10, които не се съгласиха. Така оттук нататък да погледнем бюджета, който приехме всички в тази зала, с неговата актуализация. Какво ни казва финансовият министър? Каза, че приходите ще бъдат преизпълнени. Каза, че разходите ще бъдат по-малко от предвидените – съответно дефицитът ще бъде по-малък от този, който всички ние в залата приехме. Това е бюджетът с актуализацията, приет 2022 г. Ако не се изпълнят всички капиталови разходи, най-вероятно дефицитът ще бъде под 3% тази година, включая ковид мерките,

ако приемем бюджет за догодина, който не е внесен в парламента? Ами, колеги, от нас зависи какво ще стане, от нас зависи какво ще стане. От нас зависи, когато този бюджет бъде внесен, какво ще гласуваме и какво ще приемем. Ако не искаме да има 16 милиарда дълг, господин Ананиев, няма да приемем бюджет с 11 милиарда дефицит,

и както знаем, дългите години, бюджетирани от Министерството на финансите под Вашето вещо ръководство, всяка година подценяваше приходите с 1, 2, 3 милиарда. Така че това, че има подценени приходи от 4 милиарда, не е новина за никого, който следи темата. От друга страна, има увеличена капиталова програма с 3 милиарда. Вие казахте, че капиталовата програма тази година е рекордна. Ми нека да я запазим същата догодина, да не я увеличаваме с още 3 милиарда отгоре и ето Ви 7 милиарда намаление на дефицита, без да режем от цялата социална програма, която е вече остойностена вътре, без да режем от нищо друго, и като вдигнем доходите на цялата държавна администрация с 2 милиарда, които също са включени в тези 11 милиарда. Така че нека подходим към ситуацията сериозно, защото, когато става въпрос за бюджет, не можем да си играем на това как да се скрием и да избягаме от отговорност. В момента това, което чувам, е, че служебният кабинет няма намерение да внесе бюджет в парламента. Аз смятам, че това е изключително безотговорно. Знаете, че като служебен министър на финансите миналата година в точно същия парламент, в който нямаше нито един депутат, който да е на служебния кабинет или по някакъв начин свързан с мен, внесохме актуализация на бюджета, защото това беше необходимо на българския бизнес и на българските граждани, и в една изключително трудна обстановка приехме актуализация на бюджета, която позволи на българския бизнес и на българските граждани да минат през ковид кризата, без икономиката да се срине. Това е отговорно поведение. Това да кажеш – аз съм служебен кабинет, да си измиеш ръцете и да кажеш няма да внеса бюджет, е абсолютно безотговорно поведение. Другото нещо, което обаче това решение на служебния кабинет ни казва, е, че бюджетът с неговата актуализация, която приехме месец юли, всъщност е адекватен. Той е адекватен да продължи и догодина, защото, ако догодина наистина имаше 11 милиарда дефицит, нямаше как да се предлага решение, което продължава тазгодишния бюджет, който е с дефицит, който е почти наполовина. Щом тазгодишният бюджет с дефицит, който е почти наполовина, е адекватен до месец април догодина, защото, ако се отиде на нови избори, преди април догодина бюджет няма как да бъде приет това означава, че тези 11 милиарда са абсолютно изсмукани от пръстите и политическа заявка, а нямат нищо общо с макроикономическите реалности в страната.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги! Точката е: „Изслушване на служебния министър за дълга“, обаче слушахме колегите за бюджета. Не че няма връзка, но може би само връзката трябваше да разглеждаме, а ние тук си говорихме за параметри на бюджета. И да Ви кажа, колеги, малко е огорчаваща тази дискусия за хора, които разбират, защото си служим с величини, които, да не кажа, са неверни, най-малкото са несъизмерими към определен момент – например фискален резерв. Това е резултативна величина към 31 декември, само тогава е в стойност. През всичкото останало време е един преливник на приходи и разходи и нищо не отразява – абсолютно нищо. Както да кажем, че в случая има 11 милиарда примерно фискален резерв, обаче не са изпълнени 80% от капиталовите. Какъв резерв е това? Има разходи, които трябва да се изпълнят. Давам Ви само един пример. Можем да продължим в тази посока. Искам да кажа, че дебатът за бюджета, който проведохме досега, доказва състоятелността на тезата на ДПС, че ако няма мнозинство, внасянето на бюджет и приемането на бюджет за следващата година е изпълнено с финансов и икономически волунтаризъм. Това, което ще се случи в залата, ще бъде по-лошо от този дебат тук, ще бъде политизиране, надцакване в разходи, в обвинения и така нататък, а в момента страната има нужда от друго. Страната има нужда от много трезв анализ къде се намираме, да отчетем максимума, който може да се направи за хората, и да не вкарваме повече от излишното фиска в дългова криза. Аз ще се опитам, понеже дебатът е за дълга, да Ви кажа няколко неща по отношение на дълга. Тъй като съм тук в тази зала от 1997 г., и аз като председател на Бюджетната комисия внесох Закона за Валутния борд, после трите нули, после закачването ни за котвата за марката. Казвам Ви го, защото сега говорим за еврото, а си спомням тогава какво надделя, когато казвахме дали за долара, или за марката това беше 1997 г., да бъде котвата. Надделя становището в СДС, че трябва да е за марката, защото след две години ще има евро. Нали разбирате откъде идва първото планиране към еврозоната? Защото вчера чух лоши приказки от бивш финансов министър, няма го в залата, че ДПС било против еврозоната. Ние от 1997 г. работим по тази тема – две години преди да бъде въведено еврото. Дългът, колеги, една лека ретроспекция – най-нисък е бил дългът 2008 г. 8 и нещо милиарда. От 2001 до 2009 г., до 2008 г. средата, България е върнала повече от 16 милиарда дълг. Не е вземала, а е връщала и нетният дълг към 2008 г., ако извадим от публичния дълг резервите на правителството, е бил почти нула – 8,2 милиарда резерви, и около 8,6 дълг. Нула, за да стане догодина 50 милиарда. За колко години – от 2008-а? За по-малко от 15 години, хайде за 15. 15. Мисля, че е много добре да си припомняме тези неща как са се движили и как са били. По отношение на опасенията ни – ние непрекъснато казваме: да се върнем към стандартите на еврозоната, да се върнем към стандартите за дълг, за дефицит и така нататък, това мисля, че от колегата Мартин Димитров го чух най-ярко. Той даже призова служебния министър да предложи политики за намаляване на дефицита, а пък тези политики ние ги правим, а те ги изпълняват само. Така че, ако ще правим такива, ние трябва да ги направим в новия бюджет. Кажете за коя страна от еврозоната искате да Ви прочета какъв ѝ е дефицитът, какъв ѝ е дългът и колко са ѝ лихвените плащания, за да не Ви ги чета всичките?

За да си намалим всички разходи, ние трябва да влезем, но трябва да знаем за какво става въпрос, защото тук говорим за дефицити и така нататък. 880 или 890 милиона ще бъдат лихвените плащания за догодина, така ли е, госпожо Министър?

Тук става въпрос за всички ни, защото ще изготвяме бюджет. Трябва да знаем какво правят европейските страни за своите граждани и за бизнеса си – те го спасяват в условия на криза, дори с цената на дефицити и дългове. Това правят, нека да го кажем ясно тук, от тази трибуна, на българските граждани, на българския бизнес, на нас самите: това правят! Хората очакват от нас и ние това да правим. Няма кой отвън да ни каже: ама Вие защо увеличавате това? Увеличаваме, защото и Вие това правите и правилно го правите. Да спасиш бизнес, сега означава да спасиш работни места, да спасиш доходи във фиска догодина, пò догодина и в следващите години. Това е нашата основна задача. Всичко друго е теория, която невинаги е валидна. В условия на тези кризи аз твърдя, че теорията за фискалното консолидиране не е полезна много и не е много валидна. Не го четете като финансов и фискален волунтаризъм това ми изказване, просто трябва да намерим мярката и без излишни

Господин Председател! Госпожо Министър, благодаря Ви за днешното участие – изключително важно. Защото Вашето участие доведе до това в момента бившият финансов министър да си тръгва, меко казано, опозорен. Важно е да кажем това, което стана ясно – че на всичките цифри, които Вие изведохте и посочихте, тези цифри, които се криха повече от седем месеца, тези политики, които се залагаха, и тук удобно мнозинството се криеше само зад „Продължаваме Промяната“. Но нека не забравяме, че те бяха заедно с „Демократична България“, нека не забравяме, че там беше и БСП, там беше „Има такъв народ“. Факт е, че цялото това нещо, което в момента се коментира, цифрите, които Вие изкарахте, за пореден път потвърдиха „далновидното“ решение на тогавашния министър на финансите и на министър-председателя. Защото днес само говорим за финансовия министър, но нека не забравяме кой беше министър председател за огромен наш срам като българи. Точно по това време се прие „далновидното“ и „управленско“ решение да не теглите поредните дългове, които в момента ще теглим и ще продължаваме да теглим, и ощетихте българския бюджет с между 800 и 900 милиона.

Истината е, че всички тези политики, които искате да обвините, искате да накарате служебното правителство на президента Радев да взима и да Ви изкара Вас да се криете зад тях. Като виждате бившия финансов министър как се крие, искате Вие, цялото Ви бивше управление да се крие зад президента. Няма как да стане! Ще застанете тук и ще си защитавате политиките, в които ни вкарахте,

точно заради дълговете, които Вие ни натресохте и ни вкарахте в политики, които трябва да правим. Това е истината и може да отричате колкото искате, но ни вкарвате в дългова спирала.

в първия момент, когато се приемаше бюджетът, който в момента коментираме, обясняваше как този бюджет е продънен и той не застава зад него. Но в момента, в който се сгромоляса тяхното позорно управление, в Комисията по финанси го попитах какво ще каже сега: ще си изпълнява ли бюджета, реалистичен ли е? Стенограма има – заявихте, че всичко Ви е перфектно. Сега виждате докъде стигаме в момента – залагане за следващите години, за да спазваме Вашите политики – 15 до 16 милиарда. И тук именно е това обсъждане, за което става дума. Може да скачате колкото искате, факт е, че заради Вашите политики, които ни натресохте, факт е, че ни вкарвате в план за въвеждане на еврото и натискате за цялото това безумие да отворите кутията на Пандора за още повече кредити. И тогава най-вероятно отново ще има служебен министър на финансите, който ще се оправдава и ще е с пълно основание, че такива като Вас са ни вкарали в еврозоната. Точно заради това беше много важно това изслушване. И аз чух неща, които всички знаем, но друго е да се кажат от трибуната, защото Вие ги отричате шест месеца и обяснявате всичко колко е прекрасно в държавата и имате наглостта днес да станете

задълбаваме нашата държава да влиза още повече, трябва да прекратим влизане в еврозоната, защото такива като Вас тогава вече ще взимат много повече кредити. Тогава 5% няма да имаме и ще взимате на 1% кредит и ще вкарате в гръцкия вариант, в италианския вариант,

Господин Ганев, лъжите, които казахте от тази трибуна, няма да адресирам. Ще адресирам само едно нещо – политиките, за които Вие говорите, са: безплатни детски градини; увеличени пенсии; кредит за работещи родители, да не плащат данъци; помощ за бизнеса от гледна точка на по-ниски цени на електроенергията; увеличени заплати на учителите; увеличени заплати на хората в МВР; увеличени заплати на хората в Българската армия; увеличени заплати на лекарите и медицинските сестри. (Шум и реплики.) са заложени в бюджета и както чухме от министъра, този бюджет ще бъде преизпълнен като приходи, с по-малко разходи и с по-малък дефицит, от който всички в тази зала – 230 от 240, гласувахме. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Василев. Продължаваме с „БСП за България“ – господин Стойнев, заповядайте.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

но рано или късно хората проглеждат, виждат, че по време на криза е хубаво да имаш дефицит, за да можеш да си финансираш лично икономиката и разбира се, да имаш и социален щит, за да подпомагаш хората. Все пак през 1997 г., доколкото си спомням, не всички бяха за Паричния съвет в тази зала, но в крайна сметка той бе въведен, успешен Паричен съвет, и разбира се, може би е време да се премахне, но ще видим, ако, разбира се, има воля, разум да предприеме нужните стъпки за своето монетарно развитие. когато има служебен кабинет, колеги, не можем да очакваме чудеса. Не само тук, в залата, но и виждаме, че и самите пазари няма как да окажат и нужното доверие към кабинета, за да може той да се финансира изцяло. Мисля, че госпожа Велкова беше изключително искрена, за да заяви на всички нам тук, че няма как да искаме по-ниски лихви, няма как да искаме по-добро финансиране от един нормален кабинет. Тоест ние трябва наистина да положим усилия за създаване на правителство, особено в тези трудни времена. Не приемаме и тази агресивна критика от страна на ГЕРБ. В крайна сметка, колеги, Вие вече не сте опозиция, може да бъдете и бъдещи управляващи, но сегашният бюджет можем да кажем, че наистина е един добър бюджет. Оставям настрана всичката предизборна риторика, но в крайна сметка политиките, които постигнахме, и това, което е закрила и за бизнеса, и за домакинствата, досега не се беше случвало. Аз съм човек, който мога да кажа, че имам практика и съм гледал доста бюджети, досега такава социална защита към българските граждани по време, когато имаше ковид, когато имаше война, когато виждаш, че Европа навлиза в една много тежка енергийна криза, ние, предишното правителство, съумяхме да изградим един добър бюджет, който по никакъв по никакъв начин не натоварва държавата, и да чертаем някакви апокалиптични сценарии. Сценариите са три, за съжаление, ние не виждаме нито един от тези сценарии. Сега дебатираме всеки кой какво чул, какво разбрал, какво недоразбрал.

За мен лично като макроикономист това е труднопостижимо, не знам как ще го направите, дали е възможно, освен ако, забележете, не се вдигнат много лихвените проценти. И ако се вдигнат, колеги, лихвените проценти, както се вдигат от Европейската централна банка, както Федералния резерв, както се очаква и в България да се вдигнат значително, виждаме Норвежката централна банка, която също ги вдигна, Швейцарската започва да ги вдига, колеги, това означава стагнация и наистина едно твърдо приземяване на икономиките. След като има това твърдо приземяване, означава, че наистина ще се финансира, дългът ще стане много по-скъп, много по-големи ще ни бъдат и разходите за лихви и тогава ние трябва да смятаме и да се чудим какво точно да правим. И тогава това, което е най-добре да направим, е всички ние, дай боже да има правителство, уверявам Ви, че БСП показахме, че в труден момент като най-разумната партия, с най-голям опит, партия, която винаги отстоява националните интереси, в името на България ние можем да направим крачка назад и да отстъпим в името на националния интерес и за доброто на българските граждани. Считам, че сме способни и Вие, разбира се, ако сте съгласни, да изготвим такъв бюджет, който наистина да закриля българските домакинства, такъв, какъвто беше предходният, бюджет, който да подпомага бизнеса, защото, ако не се бяхме обединили всички ние да подпомагаме бизнеса за цената на еленергията, сега въобще нямаше да си говорим за икономика, колеги! въобще нямаше да си говорим, всичко щеше да бъде наистина под вода. И това е благодарение на усилията на цялото предходно Народно събрание. Това може да се случи, ако имаме желанието, ако имаме волята да изготвим такъв бюджет, който наистина да отговаря на нашите национални интереси. Разбирам и госпожа Велкова, че няма желание служебното правителство да внася бюджет, тогава защо изготвихте три варианта? И това не ми е ясно, но в крайна сметка като че ли дойде време, в което днес казваме едно, утре правим друго. Така беше и в сферата на енергетиката – уж щеше да има две тарифи, пък няма да има две тарифи, изведнъж се отказвате. Въобще хаосът е пълен, колеги. Затова по-бързо трябва да има правителство, по-бързо трябва да се контролират публичните финанси, наистина да нямаме чак такива страхове от увеличаването на дълга, защото той не е толкова висок. И наистина считаме, че по време на криза държавата трябва да си дойде на мястото, да не се страхуваме от дефицити, когато те са инвестирани, от дефицити, които пазят икономиката, както господин Цонев е много прав, да си спасим икономиката, а не после да се чудим, когато тя е загинала, да харчим пари отново да я създаваме тази икономика. Затова, колеги, считам, че що-годе проведохме един един интересен дебат. Не бих го нарекъл с по-тежки думи, за да не обидя някого, защото тук наистина си говорихме за абсолютно всичко, но не и за конкретика. От нас зависи стабилността на държавата, разбира се, стабилността на парламентаризма и да излъчим стабилно правителство. Благодаря Ви.

Няма нужда от създаването на излишни страхове. Минаваме през трудни времена наистина, но ситуацията е решима, затова и прекалените емоции днес не бяха необходими. Въпросът е, че служебното правителство нямаше нужда да говори за бъдещ дълг за следващите три години, така че общият размер на дълга да се увеличава. Това създаде излишно напрежение сред обществото и притеснение къде отиваме и какво се случва. Достатъчно беше, госпожо Министър, да бъде повдигната темата с дефицита за следващата година и там да бъде фокусът на нашата работа. Истината е следната, че ситуацията е напълно решима при разумна бюджетна политика трябва да се разберем, за да има такъв обществен консенсус следващите три години поетапно бюджетният дефицит да бъде намаляван, така че накрая да бъде в критериите на Европейския съюз, които са за бюджетна стабилност – това е разумното. Да, не можем. Да, трябва да се оказва подкрепа и на бизнеса, и на уязвимите групи. Минаваме през трудни времена и тази подкрепа не може да бъде и няма да бъде отказана, въпросът е да бъде много добре фокусирана. Да не се оказва, че предприятия с огромни печалби също са компенсирани, че компенсираме хора, които не са от уязвими групи, тоест прецизирането е много важна задача в тази връзка. Също така през 2023 г. голяма част от световната икономика ще влезе в спад, в рецесия, а България трябва да продължи растежа. Затова важна част от задачата, уважаеми колеги, е да не повишаваме данъците, да запазим сегашното ниво на данъчно облагане. Никой от Вас да не се изкушава за повишаване на данъчното облагане именно за да можем да запазим растежа и през следващата година и той дори да бъде по-висок от това, което се планира, откъдето пък ще дойдат допълнителни приходи за финансиране на различни разходи. Имайте предвид, че 2023 г. ще бъде изключително сложна за редица европейски страни. Тези колеги, които говорят за Клуба на богатите, искам да им кажа, че има и Клуб на бедните и ние трябва да изберем, защото или ще бъдем в Клуба на богатите, има Клуб на бедните и той е на изток, към Евразия. Да, там наистина са бедни. Да, там наистина няма смисъл да ходим. Така че избирайки си посока, трябва разумно, аргументирано, без толкова силни емоции да вземем решение къде отиваме, защото днес се дебатираше цената на дълга. Когато държавата взима дълг, когато бизнесът взима дълг, когато гражданите взимат дълг, за всички Вас е ясно, че когато си член на еврозоната, тази цена е два пъти, а може би и три пъти по-ниска, ей така. И вече зависи да бъдеш разумен при благоприятна ценова структура на дълга, да не прекаляваш. И това Ви призовавам, колеги, най-накрая, няма смисъл да се създават излишни страхове за българските граждани. Ситуацията е трудна, но е напълно решима и трябва да се прецени как. Да, дефицитът ще продължи, но той трябва да бъде в разумни граници – 6,5% дефицит, което е два пъти над нормата, би било сериозна грешка, но дефицит, който да се приближава до тези 3%, особено в тригодишен период, е нещо разумно, което можем да направим и можем да си позволим. Тоест всички хора, които тези дни използваха ситуацията да говорят за апокалипсиси, фалит на държавата и какво ще правим – не беше необходимо, няма такова нещо, няма такъв казус. България е на второ място в целия Европейски съюз като съотношение дълг – брутен вътрешен продукт след Естония, тоест място за такива паникьорски интерпретации няма. Има място за управленски решения. защото следващата година също ще бъде сложна. Инфлацията обаче действително ще намалява и тук един колега се съмняваше, но намалението на инфлацията ще дойде от световната рецесия, която започва. Когато започне световен спад, намалява търсенето на суровини, логично е инфлацията да спада. Колко ще спадне не знаем, но тази тенденция вече се случва. И въпросът е в такава ситуация, в такава среда, колеги, България да расте, да запазим работните места, да запазим развитието при разумен бюджетен дефицит.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От днешното изслушване и дебатите за пореден път се убедих за нещо, което отдавна знам, придобито от емпиричен опит, а именно, че служебното правителство и служебният министър на финансите не е правилно и не е добре да предлага нов бюджет, който да разглеждаме в залата на Народното събрание. Има няколко важни въпроса, на които ние в момента не знаем отговорите. Първо, не знаем колко ще бъде инфлацията през следващата година. Второ, не знаем какъв ще бъде потенциално икономическият растеж или липсата на такъв през следващата година и не знаем парите по Плана за възстановяване и устойчивост дали ще дойдат, или няма да дойдат. Това е тема, която поставяме от първия ден в работата на Четиридесет В тази връзка се връщам на това, което сме заявили от първия ден, че мястото на дебата в това Народно събрание е тук, мястото за бюджета е тук – бюджет, който да е внесен от редовно правителство. Призовавам всички към отговорно отношение към българските граждани и да не ги заблуждаваме, че с партийни лозунги ще решим един или друг проблем. Решението на проблема се нарича конструкция, която потенциално да има поне 160 гласа която да е в състояние да отговори на въпросите за правосъдната реформа, тъй като дори да приемем всичките 20 закона плюс, свързани с изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост, ако нямаме смислен отговор на правосъдната реформа, вероятно парите няма да дойдат, каквито практики има по отношение на други държави в Европейския съюз. Така че нека да бъдем отговорни, нека да направим този дебат и честно и откровено пред българските граждани да направим опит за конструкция, да направим опит за коалиция, да съставим правителство, което да внесе бюджет. Този бюджет да бъде разгледан тук – дебатите по него и по всичките детайли – тук в пленарната зала. Благодаря Ви.

от 9,00 ч. при седмична Програма, която ще обсъдим на Председателски съвет, който ще бъде след приключване на заседанието. Благодаря